preuzeti. Hvala vam lijepa. **Šprem, Boris (SDP)** Sada prelazimo na Izbore, imenovanja i razrješenja. Molim predsjednika Odbora za izbore, imenovanja i upravne poslove gospodina Šimu Lučina da podnese izvješće. Hvala lijepo. Na temelju članka 91. podstavka 2. članka 118. i članka 244. Poslovnika Hrvatskog sabora Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskog sabora podnosi Hrvatskom saboru prijedlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Hrvatske banke za obnovu i razvitak. U Nadzorni odbor Hrvatske banke za obnovu i razvitak iz reda zastupnika imenuju se za člana Dragica Zgrebec, Srđan Gjurković, Ivan Šuker. Za zamjenika člana Igor Rađenović, Natalija Martinčević i Martina Dalić. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Otvaram raspravu.

Hvala. Prijedlog odluke utvrđujem da je donesen većinom glasova sa 120 glasova za i 1 suzdržan.

donio je sljedeću odluku, dakle prijedlog odluke o izboru člana Odbora za gospodarstvo Hrvatskog sabora. Za člana odbora imenuje se Nedžad Hodžić. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Otvaram raspravu.

Hvala. Ovaj prijedlog odluke usvojen je sa 121 glasom dakle jednoglasno. Čestitam svim predsjednicima, potpredsjednicima i članovima radnih tijela na izboru. Zahvaljujem se kolegicama i kolegama na aktivnom sudjelovanju u radu Hrvatskog sabora u protekla dva tjedna i obavještavam vas da nastavljamo s radom 15.veljače sa raspravom o Izvješću o radu Državnih odvjetništava. Hvala lijepa. Hvala vam